Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Imamo izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Sunčane Glavak i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Milivoja Škvorca. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 22. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine pisanu izjavu zastupnice Sunčane Glavak od 9. srpnja 2009. kojom kojom je izvijestila predsjednika Hrvatskoga sabora o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti u skladu s odredbom članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da je dana 11. siječnja 2008. godine započelo mirovanje zastupničkog mandata Sunčane Glavak temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika te da je zastupničku dužnost dana 11. siječnja 2008. godine počeo obnašati zamjenik zastupnice gospodin Milivoj Škvorc. Slijedom navedenog povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Sunčane Glavak. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice. Dana 17. srpnja 2009. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Sunčane Glavak. Zamjenik zastupnike gospodin Milivoj Škvorc dana 17. srpnja 2009. godine prestaje obnašati zastupničku dužnost. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na glasovanje. Molim, uključimo se i glasujmo. Rezultat? Prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva je prihvaćen većinom glasova sa 76 glasova za i 1 suzdržan glas. Dame i gospodo zastupnici, zaključujem 12. sjednicu. sjednicu. Prije toga čestitam zastupnici Sunčani Glavak. Izvolite, prije nego zaključite sjednicu zastupnica Sunčana Glavak će položiti svečanu prisegu. Prvo ću je pročitati a onda će zastupnica izgovoriti riječ: "Prisežem!". Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu državi Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske!"

I najavljujem veliku vjerojatnoću za sazivanje 13. izvanredne sjednice koja bi mogla biti 27. ovog mjeseca. O tome ćete biti na vrijeme obaviješteni. Hvala.